kolege želim vam dobar dan. Nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo: - Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, prvo čitanje, P.Z.E. br. 658. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici.

Hvala